Dobar dan svima.Poštovane dame i gospodo narodni poslanici, otvaram Prvu sednicu Prvog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2024. godini.Pozivam vas da saslušamo himnu Republiku

osnovu službene evidencije o prisutnosti narodnih poslanika, konstatujem da sednici prisustvuje 134 narodna poslanika.Podsećam vas da je članom 88. stav 5. Poslovnika Narodne skupštine predviđeno da kvorum za rad Narodne skupštine prilikom utvrđivanja dnevnog reda postoji ako je na sednici prisutna većina od ukupnog broja narodnih poslanika.Radi utvrđivanja broja narodnih poslanika prisutnih u sali, molim narodne poslanike da ubace svoje identifikacione kartice u poslaničke jedinice elektronskog sistema za glasanje.Prisutno

je većina od ukupnog broja narodnih poslanika.Konstatujem da je primenom elektronskog sistema za glasanje prisutno u ovom trenutku 220 narodnih poslanika, odnosno da je prisutna većina od ukupnog broja narodnih poslanika i da postoje uslovi za rad Narodne skupštine u smislu o članu 88. stav 5. Poslovnika Narodne skupštine.Obaveštavam vas da su sprečeni da sednici prisustvuju sledeći narodni poslanici: Siniša Ljepojević i Dragan Stanojević.Saglasno članu 86. stav 2. i članu 87. stav 2. Poslovnika Narodne skupštine, obaveštavamo vas da je ova sednica sazvana u roku kraćem od roka utvrđenog u članu 86. stav 1. stav 1. Poslovnika Narodne skupštine i izuzetno za ponedeljak, dakle, mimo dana utvrđenih u članu 87. stav 1. Poslovnika Narodne skupštine, zbog potrebe da Narodna skupština što pre razmotri Predlog zakona iz predloženog dnevnog reda.U sazivu ove sednice, koji vam je dostavljen, sadržan je predlog dnevnog reda sednice.Pre utvrđivanja dnevnog reda sednice, saglasno članu 92. stav 2. i članu 93. Poslovnika, potrebno je da Narodna skupština odluči o predlozima za stavljanje na dnevni red akata po hitnom postupku i predlogu za vođenje pretresa u pojedinostima odmah po završetku načelnog pretresa predloga zakona.Sledeći zakona.Sledeći su predlozi za razmatranje akata po hitnom postupku:Pod jedan - Poslanička grupa ALEKSANDAR VUČIĆ – Srbija ne sme da stane predložila je da se, po hitnom postupku, stavi na dnevni red Predlog odluke oizmenama odluke o izboru članova i zamenika članova Odbora Narodne skupštine Republike Srbije, koji je podnela Narodnoj skupštini 28. marta 2024. godine.Stavljam na glasanje ovaj predlog.Molim narodne poslanike da pritisnu odgovarajući taster na poslaničkoj

jedinici.Konstatujem da je za glasalo 146 narodnih poslanika i da je Narodna skupština prihvatila ovaj predlog.Pod

– Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo predložilo je da se, po hitnom postupku, stavi na dnevni red Predlog autentičnog tumačenja odredbe člana 2. Zakona o potvrđivanju Okvirnog protokola o finansijskoj i tehničkoj saradnji između Vlade Republike Srbije i Vlade Kraljevine Španije u oblasti infrastrukturnih projekata,

predlog.Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj predlog.Glasalo je 64 narodnih poslanika.Pod – 184 narodna poslanika u Narodnoj skupštini Republike Srbije predložila su da se po hitnom postupku stavi na dnevni red Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o lokalnim izborima, koji su podneli Narodnoj skupštini 20. aprila 2024. godine.Stavljam na glasanje ovaj

predlog.Konstatujem da je Narodna skupština prihvatila ovaj predlog sa 167 glasova

glasanje.Konstatujem da je Narodna skupština prihvatila ovaj predlog.Glasalo je za 163 narodna poslanika.Pošto smo se izjasnili o predlozima za stavljanje na dnevni red sednice akata po hitnom postupku i predlogu za vođenje pretresa u pojedinostima odmah po završetku načelnog pretresa predloga zakona, na osnovu člana 93. stav 3. Poslovnika Narodne skupštine, stavljam na glasanje predlog dnevnog reda u celini.Molim narodne poslanike da

glasaju.Konstatujem da je Narodna skupština utvrdila dnevni red Prve sednice Prvog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2024. godini.Glasalo je 153 narodna poslanika za.Prelazimo dalje.Primili ste Predlog zakona koji su podneli narodni poslanici.Pre otvaranja načelnog pretresa, podsećam vas da prema članu 97. Poslovnika Narodne skupštine ukupno vreme rasprave u načelu za poslaničke grupe iznosi pet časova, kao i da se ovo vreme raspoređuje na poslaničke grupe srazmerno broju narodnih poslanika članova poslaničke grupe.Molim poslaničke grupe, ukoliko to već nisu učinile, da odmah podnesu prijave za reč sa redosledom narodnih poslanika.Saglasno

Poštovane dame i gospodo narodni poslanici, pred nama je zakon koji su podržale poslaničke grupe vladajuće koalicije i neke poslaničke grupe opozicije, sve ukupno, dakle, tu ima i više od broja poslanika broja poslanika koji su dali potpis, jer neki od naših poslanika nisu bili u zemlji, pa nisu mogli da daju potpis, što znači da ne pričamo više ni o dvotrećinskoj, nego bliže o tročetvrtinskoj većini koja je stala iza ovog predloga.Predlogom se predviđaju sledeće izmene Zakona o lokalnim izborima: da se odluka o raspisivanju lokalnih izbora donosi najranije 150 dana, a najkasnije 45 dana pre isteka mandata odbornika, do sada je bilo 120 dana, da od dana raspisivanja lokalnih izbora do dana glasanja ne može da prođe manje od 30, a ni više od 60 dana, do sada je bilo 45, dodaje se novi član kojim se reguliše koordinirano sprovođenje izbora za odbornike Skupštine grada i odbornike skupštine gradskih opština, iz prostog razloga što je to često unosilo konfuziju i nerazumevanje kako i da li postoje onda u gradovima koji imaju gradske opštine, dakle, Beograd, Niš, Požarevac, dakle, da li na biračkom mestu imamo dva biračka odbora za izbore koji su gradski i opštinski ili jedan birački odboritd, sada se to reguliše zakonom i treći član reguliše pitanje stupanja na snagu ovog zakona, gde kaže da će stupiti na snagu narednog dana od objavljivanja u „Službenom glasniku“ Republike Srbije.Sve ovo i sve ove izmene su posledica razgovora koji su vođeni u prethodnim nedeljama između predstavnika poslaničkih grupa u Narodnoj skupštini Republike Srbije zajedno sa ljudima iz nevladinog sektora. Zahtev je bio da izbori budu održani u isto vreme. Čitaćemo kasnije i stenograme ko je šta tražio. Traženo je da to bude 2. juna.Ovo nije naš predlog. Formalno jeste naš predlog, faktički ovo je predlog koji je predložen od strane opozicionih stranaka. Pročitaću vam kasnije i čućete i ko i kako i na koji način.Imali smo određene rezerve prema ovom predlogu. Međutim, imajući u vidu situaciju u kojoj se zemlja nalazi, zaista, pritiske koji su nezabeleženi kada je naša zemlja u pitanju i što se tiče Kosova i Metohije, što se tiče Republike Srpske i što se tiče rezolucije koja se priprema o Srebrenici, dakle, pritisak na naš narod je takav da želimo da pokušamo da barem te unutrašnje tenzije spustimo. U tom kontekstu smo prihvatili ne jedan ili dva, nego sva tri predloga koja su dolazila od strane opozicionih stranaka.U tom kontekstu, pozivam sve koji su ovaj predlog potpisali, da za ovaj predlog glasaju. Naravno, kako to kod nas obično biva, neki su se u međuvremenu predomislili, ali imaćemo prilike da čujemo i te argumente, pa ćemo na njih odgovarati i o svemu polemisati.U svakom slučaju, ovo je trebalo da bude kompromis koji će na neki način zatvoriti to pitanje kada će biti izbori. Zahtevano je da budu, još jednom kažem, u istom danu. Zahtevano je da budu 2. juna. Ovim izmenama i dopunama omogućićemo glasanje 2. juna u gradu Beogradu i svim onim lokalnim samoupravama koje u decembru nisu imale izbore. Hvala. Hvala.Da li predsednici, odnosno predstavnici poslaničkih grupa žele reč?Reč ima

Zdravo živo svima.Gospođo Brnabić, imam jedno pitanje za vas, pre nego što krenemo sa ovim što je na dnevnom redu.

prethodnik, gospodin Orlić, čim je stupio na tu funkciju, istog momenta je prekršio Ustav. Ovde je neko pokrao 38.000 građana tako što su njihovi glasovi, ja vas pitam, završili gde? Dakle, gde su potpisi 38.000 građana? Pošto ste vi, gospođo Brnabić, ovde preuzeli ulogu domaćina u ovoj kući, kako vi volite da kažete svetog doma u kome se kradu potpisi, ja vas sad pitam pred svima vama, pred građanima, gde su potpisi 38.000 građana?Pošto ste vi rekli da je priča o litijumu zabranjena, tj. završena, da je to zatvorena priča i ponovo ste slagali. Dakle, ko krade ovde u ovoj Skupštini? Ko se ovde bavi lopovlukom? Govorim sad za ovu Skupštinu.Sad ću da pređem o drugim stvarima. Imam još jedno pitanje za vas. Ovde su se vodili pregovori o uslovima za naredne izbore koji slede. Jedan dan ste Ustav tretirali kao Jevanđelje, kleli se u njega, a drugi dan kao otirač, pa jedan dan ne možemo da kršimo Ustav, pa drugi dan možemo da kršimo Ustav, imam drugo jedno pitanje za vas, gospođo Brnabić, ko je pozvao ambasadora Hila na sastanak sa opozicijom da bude prisutan i da sluša ono što se tiče samo naše zemlje, ono što je naša unutrašnja stvar, a to su izbori? Dakle, to je drugo pitanje za vas. Očekujem odgovor od vas, dakle, otkud ambasador Hil na razgovorima o izborima?Sad ću da vam kažem otkud ambasador Hil? Nije on tu zato što je mnogo zainteresovan za izborne uslove i za demokratiju ovde u ovoj zemlji, nego zato da može da obezbedi da njegove firme, kao što je „Behtel“, na primer, kao što je ovaj Kušner, dobijaju poslove bez tendera, da ovde mogu, recimo, da grade na lokaciji vojnog kompleksa Generalštab, a tako što ste vi odlučili, po vašem starom dobrom običaju, da poklonite zemlju da bi se na mestu stradanja, simbola NATO agresije gradili nekakvi hoteli sa pet zvezdica sa sa džakuzijem i kockarnicama. Odakle vama pravo, dokle mislite da prodajete, tj. da poklanjate nešto što nije vaše?Generalštab ne pripada ni Aleksandru Vučiću, ni Goranu Vesiću, ni vama gospođo Brnabić. To isto važi i za Sajmište

Ne morate čak ni da se držite dnevnog reda, možete samo, evo u nekom opsegu koji ima veze sa dnevnim redom, pošto Generalštab nema svakako. Molba.Ako se ne držite,

moliti.Dakle, ja vas pitam sad, evo držim se dnevnog reda, pitam - šta radi Kristofer Hil na pregovorima sa opozicijom o izbornim uslovima? Otkud on tu? Šta je, pojela maca jezik? Rekao sam vam otkud tu. Nameračili ste se na Sajam, nameračili ste se na Generalštab, Arapima ste poklonili pola Beograda na vodi, sad idete dalje. Sad ste našli nekog Kušnera, čovek planira da gradi gde god stigne. To su vaši partneri. Šta ste se tačno dogovorili sa njim, šta ste potpisali isto kao sa Rio Tintom? Hajde da vi prekinete malo sa tom praksom tajnih ugovora i pregovora.Još jedno pitanje za vas

u Savetu Evrope, recimo, i u svim svetskim organizacijama? Pošto ovde nas prozivate, mene lično, da sam izdajnik, ja vas sad pitam – jel to patriotizam, gospođo Brnabić? Da li je patriotizam da Aljbinu Kurtiju predate 15% naše teritorije, a da „Rio Tintu“ i ostalim kompanijama predate drugih 15% naše teritorije i da mogu da truju ovde i raseljavaju naše seljake? To ste vi nameračili.Sad kakve to veze ima sa izborima? Sve ima veze sa izborima, gospođo Brnabić. Ja pričam o izborima.Što kršite Ustav? Što kradete potpise? Što ljude proterujete sa njihovih njiva? Što nas prozivate da smo izdajnici svoje zemlje? Sad još jednom da ponovim pred svima vama – Ekološki ustanak, kome pripadam, nikad neće priznati lažnu državu Kosovo. To sam govorio ovde više puta. Onaj kome nije jasno čije je Kosovo nek pročita Ustav Republike Srbije, ali ne bi bilo loše, gospođo Brnabić, da ga i vi malo pročitate, jer ste ga prekršili u Ohridu.Zamajavate narod sve vreme, obmanjujete ljude koji žive dole koji ne znaju šta da rade. Jedina opcija, koju ste vi ponudili, jeste da se sele sa Kosova, kao što ste drugu opciju ponudili ljudima iz Gornjih Nedeljica da se sele pred jednim drugim neprijateljem, a to je „Rio Tinto“.Sećate se, gospođo Brnabić, sreli smo se gore na Kablaru, na Kablaru gde gradite ono vaše čudo od od vidikovca. Naravno, posledica toga je kasapljenje šuma. Vi ste prošli sa Vesićem u vašoj blindiranoj limuzini, a šta se desilo sa nama i sa ljudima koji su hteli da zadrže, sačuvaju svoju šumu? Dobili su batine od vaše specijalne policije. To se desilo gore na Kablaru.Imam još jednu poruku za vas od ljudi ispod Rtnja i Sokobanje i podrtanjskih sela. Nekome je palo na pamet, a zna se pretpostavimo i kome, Nikoli Petroviću i vašim pajtosima, da poseče 11.000 hektara šume da bi neko gradio vetrenjače gore. Znate šta će da se dogodi ako neko poseče 11.000 hektara šume? Ostaviće Rtanj bez vode. To će biti pusta planina. To ste hteli da radite i na Staroj Planini, pa smo vas sprečili. Sećate se dobro gospođo Brnabić. Ja samo kažem – zašto to radite?Jel mogu da nastavim, gospođo Brnabić? Jel vam smeta ova tema. Ako hoćete da promenim malo, kažite mi koja vam odgovara, pošto su vam sve neprijatne.Dakle, još jedno pitanje za sve – što bežite od teme iskopavanja litijuma „Rio Tinta“? Čega se vi plašite? Nego malo da skembamo potpise. Gospodine Orliću, gde su kutije sa potpisima? Bivši predsedniče Skupštine, ovog svetog doma, u kome vlada kleptomanija. Znate šta, gospođo Brnabić, da se kojim slučajem ovde poštuje Ustav i da Tužilaštvo radi svoj posao, pola Vlade, a vi na čelu, bi odavno bili u Zabeli na robiji. Za to što radite se ide na robiju i doći će jedan dan, a budite sigurni kad će to i da se desi, kada će u ovoj zemlji početi da vlada zakon, to će sigurno da se dogodi.Sad ja vas pitam jedno, možda je i malo privatno pitanje, a evo vas da pitam za početak – koliko vredi vaša imovina, gospođo Brnabić? Koliko vi zapravo imate para? Pitaću i druge. Vi i vaša šira i uža rodbina – koliko ste zapravo vi to bogati? Dok ovde pričate o patriotizmu, dok pričate o prosperitetu, narod nema šta da jede, a vi svaki dan buć, brć, gore u bazen u Jovankinoj vili. Baš lepo. Vrhunski čin patriotizma.Ja sam potrošio, a imam još vremena. Dakle, da nam prvo kažete svi vi koji ste se obogatili na muci ovog naroda – koliko para, recimo, ima Siniša Mali? Koliko vredi vaša imovina, koliko to i gde su te pare?Pričate o Ekspu. Prvo ste rekli da će Ekspo da košta 12 milijardi evra, a onda ste ispalili 17 milijardi evra. Za to vreme, evo tu je koleginica Marušić, ona se bavi jednom temom koja ovde muči mnoge u ovoj zemlji, a to su gladna deca, na hiljade gladne dece u ovoj zemlji, dok se vi brčkate po Jovankinoj vili. Baš lepo. I šta mislite dokle će to da traje?Mi smo se na ove izbore odlučili da idemo bez obzira što znamo kakav je protivnik i neprijatelj, mogu slobodno da kažem, pred nama. Ova zemlja će kad tad morati da se oslobodi bivših radikala.Idemo redom. Jovanov, u kojoj ste vi partiji bili? Demokratska stranka Srbije. Jel ima JUL,

Najgori talog ovog društva koji se klanja svakome, a tu ste i vi, gospodine Radojčiću. Sad će Srđan Milivojević da vam pročita himnu nezavisne republike Kosovo kojoj ste se zakleli. Imate tu još, evo pored vas sedi, zaboravio sam kako se zove gospođa, izvinjavam se, i vi ste se takođe kleli Kurtiju na ustav.

apsolutna tragedija, ogledalo ove agonije u kojoj se nalazi ovo društvo.Zato pozivam sve ljude, sve građane, pogotovo na lokalu, odakle su i krenule promene 1996. godine. Pozivam sve građane Beograda da izađemo na te izbore i da ih konačno oteramo tamo gde im je i mesto, nekoga u zatvor, a nekoga u političku istoriju.Hvala Dakle, da nastavimo da se borimo. Beograd nema privilegiju, nema Niš i Novi Sad nemaju tu privilegiju kao Beograd, evo za dve godine treći put izlaze na izbore, jer tumbate ljude po Srbiji. Tumbate ih po vašim mitinzima, stavljate ih u autobus, ljudi koji nemaju šta da jedu, očajne ljude.

Hajde kažite sada koliko vi stanova imate? Koliko ste vi to bogati, koliko ste se obogatili zato što ste se zakleli Kurtiju na ustav? Svi ćete morati kad-tad da dokažete odakle vam tolika lova? Vi ste bre bogataši, vi ne znate šta ćete sa parama. I samo nastavite, dolazi vreme kada ćete imati prilike da u dugim šetnjama po Zabeli, razmislite da nam kažete kako ste se vi toliko obogatili?Eto, toliko za sada. Građani Srbije glavu gore, nastaviće se. Hvala lepo. Hvala vam mnogo, poštovani narodni poslaniče.Nadam se da ćete ceniti moju tolerantnost i fleksibilnost, pošto sam vas pustila da govorite o svemu, osim o tački dnevnog reda.

Ja bih vam produžila vreme, što duže možete da pričate, slobodno pričajte, ja mislim da to ide u prilog pristojnoj Srbiji.Što se tiče pregovora, postavili su mi pitanje, pa samo da vam odgovorim, ambasador Hil je bio na sastanku, ne znam što stalno zaboravljate i druge ambasadore i ambasador Žofre je bio, bio je i ambasador Bratuj, norveška ambasadorka, pa u cilju transparentnosti i da vam olakšam. Znam da posle svih tih razgovora trčite u te zapadne ambasade, da prepričate šta je bilo, pa da bude efikasnije, da čuju sami da čuju sami ljude, pa šta. Jedino što vama smeta što su oni bili na tom sastanku i što ste izgubili mogućnost izgubili mogućnost da prepričavate.Što se tiče tzv. „Kosova“ u Savetu Evrope, drugima se obratite. Oni su potpisali, ovi vaši dojučerašnji koalicioni partneri, da Kosovo bude ne samo u Savetu Evrope, nego da što pre bude član Evropske unije. To možete međusobno da se dogovorite i da nikada nećete priznati Kosovo i Metohiju, svaka čast, evo slažemo se. Drago mi je što ste promenili vaše inicijalno mišljenje, tako da je sve okej.Trudiću se da sa ovog mesta ne odgovaram, ali evo da mi ne postavljate pitanja kada možete da pričate o dnevnom postavili ste mi pitanje. Ako ne želite da čujete odgovor, nemojte mi postavljati pitanja.

obzirom da je vaš prethodnik jako puno puta kršio ovaj član, smatram da treba da vam ukažem da ukoliko želite da učestvujete u pretresu, kako kaže član 100, prepuštate predsedavanje jednom od potpredsednika Narodne skupštine.Ja vas ohrabrujem da u ovome učestvujete, ali molim vas da poštujete Poslovnik, i da to radite sa mesta narodnog poslanika. Hvala. **Ana Brnabić** U pravu ste, poštovani narodni poslaniče i trudiću se, ali pošto mi već postavljaju pitanja...(Radomir

papazjaniji od govora koja je taman onakva kakva je njihova politika obratio lično, narodni poslanik malopre. Inače, papazjanija koja je ujedno i pokazatelj negde na šta je ličilo i čemu je služilo svo ono rastezanje mesecima sa potpunim besmislicama o navodnim krađama na izborima, problemima biračkog spiska i svega ostalog.Vidite na šta se sve svelo i u šta se sve pretvorilo. Upravo u onu priču zbrda-zdola od po 10 minuta da niko ništa ne čuje, a kako smo to došli ovde gde smo danas i šta ćemo dalje? Naravno, misli se na one koji su pokušali nešto da kažu.Za ovo što me je pitao najbolje bi bilo da pita prvo Savu Manojlovića. Taj je tvrdio da zna tačno gde su potpisi koje je predao. Tvrdio je da je to u Skupštini, pa je tvrdio da je to u Ministarstvu državne uprave, pa je onda tvrdio da je to u BIA. Dogovorite se

i uvek bio lepo i rado dočekan, pa sam ga pitao da li ih je možda video tada kada je dolazio, e onda je prestao ta pitanja da postavlja. Izgleda da se nekih stvari prisetio i podsetio.Što se tiče svega ostalog…(Aleksandar Jovanović: Lažeš.)Ovaj sad što viče, viče, da, kaže da mu je bilo jako lepo i uživao je svaki put kada je u taj kabinet dolazio i kako je bio dočekan.Što se tiče svega ostalog, u Ohridu Aleksandar Vučić nije potpisao ništa, hteo je njihov Aljbin Kurti potpis, pa ga dobio nije. Pošto je pitao šta je patriotizam, neka pita Rota kada se vide sledeći put, neka pita Violu fon Kramon kada se vide sledeći put, sigurno će to umeti da mu objasne, ali ko krade u ovoj Skupštini, to ne treba da pita niko nikada jer je to videla Srbija cela, videla na onim snimcima kako se istrčava iz skupštinskog toaleta sa sve onim toalet papirom u rukama u panici kao da ih je dojučerašnji gazda video kako govore da će na izbore 2. juna.Tako da, videlo se ko voli da krade, a i šta voli da krade kad ne može više i bolje od toalet papira. Sve će to ljudi da uzmu u obzir, ja sam siguran, 2. juna. Svako će ovde da dobije ocenu tačno kako zaslužuje, ovi za papir, krađu itd, marginu na kojoj im je mesto, a poštena, dostojanstvena i hrabra Srbija na čelu sa Aleksandrom Vučićem ima da ih pobedi kao nikada do sada.

da ih obavestim da je poslanik koji je maločas, dakle pre gospodina Orlića govorio o svemu i svačemu, najmanje o tački dnevnog reda, potpisao ovaj Predlog.Dakle, on je potpisnik ovog Predloga, prosto da građani znaju da možda on tako ne zvuči, ali potpisao je, evo ga potpis, prvi na listi svoje poslaničke grupe koja je ovo potpisala i ja mu se zahvaljujem na tome.Sad, ovo ostalo što su građani imali prilike da čuju, to vam je otprilike sada neka unutar opoziciona priča, gde se oni sada postavljaju ko je prava, ko nije prava opozicija. Oni sada moraju da opravdaju ovaj potpis, mada ja ne vidim zašto na ovaj način. Pri tome, mislim da su bili vrlo konstruktivni, iako on konkretno nije učestvovao u ovim razgovorima.Tako da, u tom smislu treba očekivati u narednom periodu ponovo priče o tome ko je prava, a ko nije prava opozicija, ko je Vučićeva opozicija, ko nije Vučićeva opozicija. Ja u tom smislu mogu da im kažem samo – svi ste vi naši i ne bi smo vas menjali ni za šta na svetu. Hvala.

ovako to izgleda kada lopove uhvatimo u krađi izbora, a oni reše da se šegače sa državom, sa pravnim poretkom, sa Ustavom, sa zakonima, sa ugledom Srbije, sa budućnošću Srbije.Zahvaljujući Aleksandru Vučiću i njegovoj nezajažljivoj želji za vlašću i njegovoj pohlepnoj alavosti kada je reč o moći, o uticaju, o pljačkama budžeta,

veku.Objašnjavali smo vam da se politička kriza prevazilazi dijalogom, argumentima, činjenicama, dogovorom svih učesnika u političkom životu, a ne ćutanjem Ustavnog suda i svih uzurpiranih institucija.Na naš jezik argumenata i činjenica, odgovarali ste jezikom nagomilane bahatosti i primitivizma, najprizemnijim uvredama.Na naše dokaze o izbornoj krađi odgovarali ste ismevanjem, na našu dobru volju i pruženu ruku odgovoriste jezikom ciničnih opaski. Kad niste hteli dogovor da postignete milom, sada hoćete Hilom.Nažalost, kažete da su pred nama nikada teži i neizvesniji događaji, da nikada nismo bili u težoj situaciji i da nam treba jedinstvo. Ako smo u nikada težoj situaciju, ko je Srbiju doveo u tu situaciju? Naravno, režim Aleksandra Vučića. Sada hoćete jedinstvo sa onima koje ste ovako vređali 12 godina, najpogrdnijim nazivima, pretili nam, vređali, iznosili laži o nama, sada hoćete neko jedinstvo.Ostanite vi ujedinjeni sa vašim koalicionim partnerom Aljbinom Kurtijem, ostanite ujedinjeni sa Belivukom, sa Belivučićem, sa Belivučićevićem, sa Dijanom Hrkalović, a mi ćemo sa građanima Srbije, pa ćemo negde da se nađemo. Mi ćemo ostati uz naše građane, uz naše gradove i sela, uz našu zemlju, uz našu jedinu otadžbinu, a vi izvolite sa ovima sa kojima ste Srbiju doveli u krizu, jer nema mosta gde mogu da se nađu pravda i nasilje, mudrost i glupost, poštenje, izopačena pokvarenost, dobro i zlo, sloboda i ropska pokornost koju nam nudite kao vaš jedini politički program.Danas ne samo Aleksandar Vučić, svi u ovoj sali znaju da ste pokrali izbore koji su održani 17. decembra 2023. godine, jer to i nisu bili izbori, već najobičnija farsa u režiji političkog krila, organizovanog kriminala koji vlada ovom zemljom od 2012. godine kada smo imali poslednje poštene i slobodne izbore. To ne kažem ja, to vam kažu svi mediji od Australije i Japana do Čilea i Argentine, to vam kažu nezavisni posmatrači, nezavisni domaći mediji, to vam kažu i ovi inostrani posmatrači koje ste pozvali na poziv Aleksandra Vučića i gospođe Ane Brnabić da dođu u Srbiju, oni su došli i kazali da nikada nisu videli ovakvu krađu.Konačno, nedavni izveštaj posmatračke misije Organizacije za evropsku bezbednost i saradnju kaže da se napredni „titanik“ nasukao na svoju santu leda 17. decembra. Oni nepobitno konstatuju izbornu krađu, oni tvrde na pet mesta u svom izveštaju da je bilo kupovine glasova, oni na više desetina strana pišu o nepravilnostima koje su videli, oni kažu da se krađa dešavala od seljenja birača sa teritorije gde su izbori raspisani na teritoriju gde nisu raspisani, do kupovine glasova za 2.000 građani Srbije, nije sramota biti siromašan u Vučićevoj Srbiji. Ali, ako Aleksandar Vučić smatra da neko treba da mu proda glas za dve, tri hiljade dinara, on te ljude ne smatra siromašnim, već jeftinim.Istoričari, sociolozi, psiholozi daće odgovor kako smo mi kao narod koji se upisao u besmrtnost rečenicom Miloja Pavlovića u Šumaricama – pucajte, ja i sada držim čas, došli do rečenice – ne mogu da se bunim jer imam posao.Mi ne možemo dozvoliti da predizbornu tišinu zameni postizborno ćutanje. Uhvaćena u krađi antidržavna koalicija predvođena Aljbinom Kurtijem i njegovim potrčkom Aleksandrom Vučićem rešila je da pregovara sa svetom po principu, - evo vam sve, evo vam i Kosovo i Metohija, evo vam tablice. Da li se sećate građani Srbije ovih tablica? To je Aleksandar Vučić dao Aljbinu Kurtiju kada je uhvaćen u izbornoj krađi i dao je sve ono što je rekao da neće dati i Gazivode i EPS, dao je i pasoše i lične karte i članstvo u Savetu Evrope.On pregovara sa svetom, moj poslednji uslov – pristajem na sve, samo me u vlast ne dirajte, samo me ne pitajte ništa oko tih izbora koje sam pokrao, oko tih porobljenih medija, oko tih institucija koje ćute. Daću Ukrajini koje god hoćete oružje,

on reši da se vadi tako što proda najbolju kuću, imanje, šumu, proda grobove predaka, najbolju njivu, dajete najplodniju zemlju za rudnike i nuklearne elektrane. Sve vam je krenulo naopako u životu, toliko vam ide naopako da će neki i košulje da dobiju naopako na leđima da se zakopčavaju, a drugi će dobiti poprečnoprugaste.Srbija se zahvaljujući režimu Aleksandra Vučića našla u nikad težoj situaciji od 1914. godine. Mi ne možemo dozvoliti da Aleksandar Vučić ostvari taj svoj ultimatum – ili ću ja po svaku cenu biti na vlasti ili Srbije neće biti.Mi ne možemo dozvoliti, mi koji volimo ovu zemlju ne možemo dozvoliti da mafija kao i 1914. godine Srbiji uspostavi ultimatum ili će biti onako kako mi hoćemo ili Srbije neće biti.Mi ne možemo dozvoliti da se ispuni obećanje Aleksandra Vučića da on na kraju svog mandata ono obećanje – Srbija mora da nestane, to je bio vaš slogan, koliko se sećam, u izbornoj kampanji i da na kraju svog mandata kao njegov uzor Stipe Mesić kaže – moja misija je završena, Srbije više nema. Kao i 1914. godine kada smo se suočili sa ultimatumom Austrougarske, potražili smo saveznike u svetu. Tada su nam pomogli Rusija, Francuska, Engleska. Mi smo se za pomoć u odbrani našeg suvereniteta, u odbrani naše nezavisnosti obratili onima koji su i te kako zainteresovani da ovde u ovom delu Evrope vlada zakon, da vladaju prava i pravni poredak, da se poštuje Ustav Republike Srbije.Član 2. Ustava Republike Srbije kaže da niko nema pravo da prisvoji suverenost od građana Republike Srbije koji vrše preko svojih slobodno izabranih predstavnika. Krađom izbora vi ste prihvatili i prigrabili suverenost od građana Srbije. Ni lopovski režim nije sedeo skršenih ruku u odbrani svog samovlašća i svevlašća, jer biti na slobodi za Aleksandra Vučića za vas znači biti na vlasti, a biti na vlasti znači biti na slobodi. To je za vas jednako. Stavili ste znak jednakosti između sebe i države. Nemojte molim vas nikada da stavljate znak jednakosti između vašeg režima i države Srbije.Kakve vi veze imate sa državom Srbijom? Kakve vi veze imate

Tako se ponašaju svi izdajnici mafijaši i lopovi i naravno da ne osećate nikakvu odgovornost. Nijedna pahulja u lavini koja je srušila selo ne smatra da je odgovorna, jer ima rezervu padinu od Aljbina Kurtija. Krađom izbora i svime što ste uradili u Srbiji za proteklih 12 godina prevazišli ste mnoge okupatore u mržnji prema Srbiji. Nije vam to bilo dovoljno. Sada sa vašim bratom, kako ga zovete, Erdoganom pripremate rezoluciju o genocidu u Srebrenici,

za ovo što je uradio Srbiji. Kako to ne razumete? Ja ovo radim iz čiste ljubavi a ne iz mržnje i što svuda vidite mržnju? Zato što gledate u svoje srce. Pogledajte malo oko sebe. Videćete toliko ljubavi u nama ka vama.

vas.Moram da se vratim na ovu rezoluciju o Srebrenici. To je vrhunac vaše politike. Vi ste, gospođo Brnabić, hvalite da ste prijatelj sa Aleksandrom Vučićem. Pitajte ga molim vas – kako je mogao u ovoj Skupštini da se ne uštine a da kaže – ubijte jednog Srbina, mi ćemo stotinu Muslimana. Jel mislite da samo muslimanske majke posle toga zakukaju? Pa ne, kukaju i srpske majke. Vidite koliko je strahota ostalo posle toga.A onda kada je stigla presuda, onda ste rekli da je presuda Ratku Mladiću i svakom osuđeniku u Hagu presuda srpskom narodu. I opet narod isturen ispred vaše politike. Za to ne iskazujete nikakvo kajanje, zato što ne poštujete Ustav Republike Srbije. Jel vi imate rezervni Ustav, kao što je kazao moj prijatelj Ćuta?Građani Srbije, evo, oni su se zakleli nad Ustavom republike Kosovo, koji kaže - ja, poslanik skupštine Kosova, zaklinjem se da ću časno i predano vršiti svoju dužnost i dostojanstveno predstavljati narod. I to je rekao čovek koji sedi ovde u vašim klupama, bio je ministar u Kurtijevoj Vladi. Koji ustav on poštuje? Ustav Srbije ili Kurtijev ustav? To je dilema koju mi imamo.Za kraj, moram da vam kažem imam za vas jednu dobru vest i jednu lošu vest.Dobra vest je - izborićemo se za slobodu. Ali, kada se izborimo za slobodu zajedno sa građanima Republike Srbije, mnogi ćete morati da odgovarate. Ovo ne može besplatno,

Milenko Jovanov. **Milenko Jovanov** Mislim da smo pored ovog zakona o izmenama i dopunama Zakona o lokalnim izborima mogli da predložimo izmene i dopune Zakona o izboru narodnih poslanika i da obavezno ustanovimo kao obavezan psihijatrijski pregled za svakog kandidata za poslanika, jer onaj ko misli da ovde deli lekove je očigledno postao otporan na sve lekove koji su poznati današnjoj medicini, pa imamo priliku da vidimo kako to izgleda.Ono što želim da kažem građanima to je da će i on da glasa za ovaj predlog, i on da glasa za ovaj predlog, ali imaju jedan drugi problem oni. Po statutu njihovom, posle svakih izbora imaju unutarstranačke izbore. Posle svakih republičkih izbora imaju unutarstranačke izbore. Sada je počelo prestrojavanje unutar, jer se pojavio neki Bane Kuzmanović koji bi da se kandiduje, pojavio se bivši poslanik Gavrilović koji bi da se kandiduje, itd. Ali, problem je u tome što kažu da od ovog koji je sada govorio zavisi ko će da pobedi. I onda, da bi se dodvorili njemu da im da nekakvu jadnu podršku, daju mu ovde da lupeta čovek, da se ovde poverava, da ovde iznosi otprilike šta je ono što ga tišti, šta je ono što mu leži na duši, itd.Ove bljuvotine koje ste imali prilike da čujete, poštovani građani, čuli ste od personifikacije onoga što oni zovu lepšom, pametnijom, pristojnom, obrazovanom, kulturnom, elitnom Srbijom. Kad god zamislite kako izgleda, pošto ste čuli kakva je ova naša odvratna, ružna, lopovska, naprednjačka Srbija, e, imali ste prilike, kad vidite ovog čoveka u žutom džemperiću, da vidite kako izgleda ta lepa, moderna budućnost u koju vas oni vode. Ako ta personifikacija bilo kom građaninu garantuje odlazak u lepšu budućnost, imaće i njih na glasačkom listiću pa neka im daju podršku, a onda će da vide kako izgleda "Povratak u budućnost", kao što se onaj film, dakle, kako izgleda kada se na vlast vrate oni koji su pljačkali, uništavali sve ovo, koji su potpisivali upravo za te tablice sporazume, a onda nama, koji smo se borili 13 godina da ono što su potpisali ne bude sprovedeno, zameraju što, evo, nismo izdržali još, još 13, još 313, još 1313, da mi izdržimo ono što su oni potpisali da se ne sprovede. Pa sad vi vidite koji je to genijalni način razmišljanja.Još jednom da ponovim, za građane Srbije, prosto da imaju u vidu, kada god pomisle da je ovo, i poveruju u ovu bujicu uvreda i laži i pomisle da je ovde ova ružna, gadna, blatnjava, odvratna Srbija, neka pogledaju kako izgleda personifikacija lepe, pametne, obrazovane, elokventne, kulturne, pristojne, obrazovane Srbije.Dakle, Srbije.Dakle, kad god pogledaju kolegu, imaće priliku da vide kako zapravo njihova Srbija izgleda i šta je ono što nam nude. Hvala. **Ana vam.Samo jednu stvar da naglasim, nadam se da ne kršim Poslovnik, a ako kršim, vi ćete me opomenuti.Vidite, poštovani narodni poslaniče, ovo je Kodeks ponašanja narodnih poslanika. U tom Kodeksu ponašanja narodnih poslanika, i molila bih sve narodne poslanike da se dobro još jednom oni koji nisu upoznaju sa ovim Kodeksom ponašanja da bi na ozbiljan i odgovoran način predstavljali sve naše građane, piše u članu 3. da narodni poslanik u obavljanju poslaničke funkcije postupa u javnom interesu, tako da lični, privatni, interes grupe ili interes političke stranke ne bude iznad javnog interesa. Vi ste u vašem izlaganju prekršili ovaj član 3, govoreći o toj nesrećnoj rezoluciji o genocidu u Srebrenici koju pokušavaju na silu da nametnu Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija, zato što ste iskoristili interes vaše političke grupe da napadnete direktno javni interes i nacionalni interes. Tako da vas molim da to ne radite više i da poštujete Kodeks ponašanja narodnih poslanika.Izvolite, reč ima Zdravko Ponoš. Hvala.Poštovane kolege, narodni poslanici, ja bih se za početak zapitao zašto mi danas radimo ovo što radimo, što smo se okupili da pričamo o ovom zakonu? Prvi razlog je to što su pokradeni beogradski izbori u decembru i zato što smo mi tražili da se ti izbori ponove. Vi verovatno imate drugo razumevanje zašto se to dešava, ali koje god razumevanje da imamo, mi smo kao posledica toga danas ovde.U međuvremenu smo potrošili dragoceno vreme da stvari rešavamo možda i bez izmene tog zakona. Sada smo došli dotle dokle smo došli. Niste bili spremni na popravljanje uslova kako bi to uradili mnogo elegantnije i mnogo brže i na zadovoljstvo i nas koji sedimo ovde i građana Srbije.

Mi smo danas ovde zato što je zemlja, kao što sam već više puta rekao, u dubokoj političkoj krizi. To je dijagnoza kako ja vidim stanje zbog čega mi danas radimo ovo što radimo.Ovo što mi danas radimo svakako nije terapija da bi izašli iz tog stanja. Ovo što mi danas radimo je u stvari, lepljenje flastera na gangrenoznu ranu. To neće izlečiti stvari. Taj proces će nastaviti da tinja dok potpuno ne uhvati celu Srbiju, a na putu smo da se to desi i plašim se da ovim što mi danas činimo u stvari, sprečavamo izlečenje i varamo državu, odnosno u ovom slučaju pacijenta.Šta bi mi trebalo da radimo? Trebalo bi tu ranu da dobro očistimo, radikalno, a to znači da one koji su učestvovali u izbornoj krađi, koji su je organizovali, da budu sankcionisani, da snose posledice. Tu pre svega mislim na one koji su iz državnih organa, mislim na zaposlene u MUP-u, u Ministarstvu za državnu upravu i lokalnu samoupravu i na sve one koji su na bilo koji način doveli stvar do ovde dokle su je doveli.Neće nam pomoći to što smo krenuli u lečenje situacije obećanjima u vremenskoj iznudici. Kada kažem obećanja, mislim na ono što ste vi pre neki dan sami rekli, kada su vas pitali da li ima vremena da se primene dogovori dogovori ove dve stvari, o biračkom spisku i o stanju u medijima. Vi ste tada rekli za biračke spiskove – daću sve od sebe, učiniću najviše što mogu, pa koliko stignemo. Tako sam vas razumeo.Što se tiče medija, obećali ste ono što obećavate od samog početka, da će biti organizovan sastanak sa RTS-om. Ne sumnjam u to da će to biti tako urađeno, ali mislim da nas to neće izlečiti. Od obećanja nam neće biti bolje, od radnih grupa nam neće biti bolje.Pristup za koji smo se mi zalagali je bio da promenimo suštinski zakone, a da ne idemo na radne grupe i ne idemo na sastanke takve vrste koje ljude izgleda ne obavezuju. Neke ne obavezuju čak ni potpisi, a kamoli obećanja.Meni to izgleda kao da nema namere da se suštinski bilo šta promeni i to me ni malo ne raduje, žalosti me. Ne raduje me bilo šta što ćete vi uraditi loše, jer je to sa posledicama za našu zemlju. To što će to biti sa posledicama za vlast SNS-a na nekim sledećim izborima, to je slaba uteha.Ovde se ne radi o nekoj nenamernoj lekarskoj grešci, kad već govorim sa tom analogijom, ovde se radi, plašim se, i o lošoj nameri, sa veoma ozbiljnim posledicama po ovu zemlju. Mislim da ste preuzeli veliku odgovornost na sebe, kao što sam rekao pre neki dan, kad sam vam sugerisao da ne idete sami na izbore, to sad očigledno nećete morati da raditi, ali ovo što radite neće stvari ozbiljno popraviti.Loše je i to što na ove izbore koje ste raspisali vlast ide sa dve teme koje nemaju nikakve veze sa tim lokalnim izborima. Obe su, u stvari, državne teme. Jasno je i zašto su. Zato što je najugledniji član vaše stranke i predsednik zemlje i čovek koji trenutno ima i najveći ugled među vašim biračima i očigledno ste bazirali kampanju na njega, ali to, čini mi se, da nije najbolje objašnjenje zašto idete na izbore sa dve teme. Jedna od njih je ulazak Kosova u Savet Evrope, a druga je ova loša rezolucija o Srebrenici koja je se sprema i šteta za naše nacionalne interese, umesto da idete sa temama koje su sasvim primerene za lokalne izbore od grada do grada, ali manje-više razvrstavaju se u standardne oblasti – komunalne teme, školstvo, zdravstvo, infrastruktura, to nisu teme.E sad, kad se čovek zapita zašto ste se opredelili za to, s obzirom da na ovim nacionalnim niste postigli zavidne rezultate, meni to ne izgleda kao nešto sa čim bi ova vlast trebalo da se hvali, jedino objašnjenje je da na ovim lokalnim imate još manje rezultata i da zato izbegavate te teme.Kad govorim o tim nacionalnim temama, sve izgleda kao da se borite da Kosovo ne uđe u Savet Evrope, kao da se borite da Srbija uđe u EU i kao da se borite za izborne uslove. Kad to kažem, mislim da imam i argumente za to.Ulazak Kosova u Savet Evrope i sprečavanje se na kraju svelo na to da nisu ispunili dve od tri obećane stvari. Ispunili su ovu stvar oko Dečana, nisu ispunili oko eksproprijacije zemljišta i nisu ispunili oko ZSO. Onda stvarno izgleda da uopšte nije tema da li Kosovo može u međunarodne organizacije, nego samo koji su uslovi.Ako idemo korak dalje, onda ispada da ova vlast nema nikakve uslove za ulazak Kosova u sve ostale međunarodne organizacije, shodno tački 4. Drugog Briselskog sporazuma i Sporazuma o implementaciji, odnosno Ohridskog sporazuma. Samo za Savet Evrope postoje neispunjena dva uslova. A šta ćemo sa Uneskom? Šta ćemo sa Interpolom? Kao što znate, u svakom slučaju, verujem da gospodin Petković to zna, to su stvari koje se spremaju za 2025. godinu. 2026. godina, partnerstvo za mir itd.Ništa to nije dobro. Ništa to nije dobro. Ovo je, kao što rekoh, skrivanje rana pod flasterom. Apelujem na vas da se uozbiljite. Ovo nije put za izlazak zemlje iz krize. Hvala. Jovanov.Izvolite. **Milenko Jovanov** Mene iznenađuje sada, mada sam video i u medijima stavove gospodina Ponoša, ali zbog građana ću da pokažem i da pročitam kako je to izgledalo tokom razgovora.Dakle,

„Ova 3. tačka je jedina koja ima automatizam u sebi i ona jeste izborni uslov u suštini. Ona onemogućava izborne manipulacije. Ako vi to prihvatite, onda je jasno da pokazujete dobru volju i odričete se mogućnosti da bilo ko u sistemu pribegne tim manipulacijama. Zato nije jasno zašto tako bežite od toga“. „Pozivanje na pravne norme“, pošto smo izrazili određenu rezervu prema rešenjima koja su data, „naravno, uvek je moguće, ali ovde govorimo o ozbiljnoj političkoj krizi koja može da se reši koristeći pravne alate. Oko vas sede ljudi kojima je to struka“, tu je bio gospodin Dejan Đurđević, „koji jako dobro znaju da je moguće da se nađe način“.Da vas podsetim, ako se dobro sećam, 2020. godine, dva meseca pre izbora promenjen je izborni cenzus. To je mnogo ozbiljniji zahvat bio u toku za rešavanje neke političke krize. Da li je to bilo dobro ili nije bilo dobro, sada je to za nama, ali svakako ozbiljniji zahvat nego pomeranje lokalnih izbora par nedelja gore-dole. Uostalom, ti lokalni izbori opštinski u Srbiji i ovako i onako ne mogu da se dese isti dan bez nekog izbornog inženjeringa, koliko ja razumem, njemu mora da se pribegne ovako i onako, kaže gospodin Zdravko Ponoš 1. aprila.Zatim, aprila.Zatim, 11. aprila kaže gospodin Zdravko Ponoš, opet citiram: „Naš predlog da u tri tačke, koji je podrazumevao i tu treću tačku, spojimo preostale izbore u junu“, još jednom naglašavam, spojimo preostale izbore u junu, „poslužio je da mi damo svoj doprinos izlasku iz te krize, da ipak imamo te izbore bez pravnih zavrzlama koje bi omogućavale pomeranje, vi niste imali razumevanja za to“.Da bi na kraju, 17.

u Skupštini Republike Srbije i da to na neki način garantuje i da se ovakve stvari neće ponavljati, kao i da to daje dovoljan legitimitet odlukama o pomeranju izbora.Ovako je bilo na razgovorima. Šta se desilo u međuvremenu, ja ne znam, niti sam dužan da znam. Ali prosto, građani su dužni da znaju da su oni koji su nam predlagali ovo, a mi govorili da imamo određene rezerve, i želim da podvučem da niko od nas danas nije presrećan što ćemo da glasamo za ovo, ali je ovo bio jedini način da se izađe u susret zahtevima opozicija, koja je tada jedinstveno tražila, da ne čitam ponovo, jun, dakle, to je bio jedini način da se izađe u susret i odjednom sada više, ni kada ispunite ono što traže, ne valja.E sada, pošto je mnogo teže govoriti kako se to, jer za razliku od njih, mi jesmo promenili stav, ali smo ga promenili u cilju postizanja kompromisa i, drugo, to nije bio naš predlog. Mi nismo odustali od nečega što je naš predlog. Nisu oni prihvatili predlog koji ste vi dali, a mi stali iza tog predloga da se beogradski izbori održe u junu, a da sve ostale lokalne samouprave idu kako se dogovorimo do kraja godine, odnosno na jesen. Dakle, nisu oni prihvatili taj predlog, pa mi se predomislili, nego smo mi prihvatili njihov predlog, a oni se predomislili.E, da ne bi pričali o tome kako se predomišljaju i kako više neće ni kako su hteli, lakše je pričati o nekim velikim temama, izmišljati stvari koje se tiču prijema tzv. Kosova u Savet Evrope i svemu ostalom. Dakle, mi danas prisustvujemo nečemu, završnici jednog procesa, gde su ljudi koji su nam predlagali ultimativno da mora sve da bude 2. juna odustali od toga, bez ikakvog objašnjenja i rekli puj pike, ne važi, to što ste prihvatili, mi smo se nadali da nećete da prihvatite, a sad pošto ste prihvatili, propao nam plan, pa sad hajde da pričamo o svemu ostalom. Eto, otprilike tako izgleda.Dakle, mi smo prihvatili kompromis zbog situacije u kojoj se država nalazi. A zašto kompromis? Nije to bio kompromis, to su bili ultimativni zahtevi. Mi smo prihvatili njihove zahteve, u želji da postignemo nekakvu saglasnost i da nastavimo dalje. I evo vam dokaza da smo prihvatili njihove predloge, čitaću još, a onda su oni sami odustali od tih predloga, i umesto da objasne građanima zašto su odustali od tih predloga, e, hajmo sada o svemu, što kaže naš narod, o Markovim konacima.Prema tome, mi ostajemo privrženi onome što smo rekli i za nas reč važi, ne samo potpisi. Dakle, rekli smo da ćemo podržati i glasaćemo u danu za glasanje za ove predloge, a oni koji su se predomišljali neka objašnjavaju zašto su se predomišljali. Hvala. **Ana Dodala bih samo radi toga da bi svima bilo jasno, da ne samo da smo prihvatili, pošto sam ja vodila te razgovore, već smo takođe, prihvatili i u datumu i u rokovima koji su postavljeni.Izvolite,

diskusiji.Želim da pojasnim jednu stvar, stvari koje smo mi predlagali ticali su se uslova, a datumi su samo vremenski okvir realističan da se uslovi ispune.U momentu kada smo mi govorili o stvarima koje mogu da se ostvare do početka leta, odnosno do onih rokova koji su mogli da se ostvare bez izmena nekih zakonskih normi, to je bila jedna dimenzija. Ja sam bio u studiju N1, kada ste vi gospođo Brnabić, raspisali izbore, a mi smo vas svi molili na našim kolegijumima koje smo imali, da to ne radite da će nas to odvesti u jednu dosta delikatnu situaciju, šta u toj situaciji raditi. Tada sam rekao u momentu nakon što ste vi to raspisali, od ovog momenta razgovor o 2. junu više nije na stolu. To nije realistično, mi ne možemo više ništa da stignemo da uradimo do tada. I, tada je na stolu već morao da bude drugi realističan scenario, ako želimo ovo da uradimo kako valja, to je izmena Ustavnog zakona, i ovo što smo mi predložili, što je danas predato u proceduru, da to na jesen uradimo kako valja.Ako imate iskrenu nameru da rešavamo stvari u ovoj zemlji i da uradimo izbore kako valja, koji će biti nesporni, gde ćemo jedni drugima posle tih izbora pružiti ruku,

bilo.Dakle, prvu ideju o tome da se menja Zakon o lokalnim izborima, nismo rekli mi, to je bila ideja koju su predlagali ljudi iz opozicije. Dakle, opet citiram, a posle ćemo citirati to malo više. Kaže, učesnik u raspravi, koji nije sada tema ovog dijaloga, pa ga neću imenovati, kroz izmene i dopune Zakona o lokalnim izborima, odnosno da se pomeri rok sa 120 na 150 dana, dakle, lokalni i preostali sa beogradskim, što predstavlja ovu drugu alternativnu mogućnost da se i lokalni održe 2. juna. Dakle, vi sada, znate, već se govori o 2. junu, od strane predstavnika opozicije se već govori o 2. junu, i oni znaju da je 2. jun. Drugo, ako postoji nešto što je baš onako, podebljana crvena linija, to je bilo pomeranje beogradskih izbora.Sada da podsetim na još jednu stvar, pošto oni kažu neće biti dovoljno vremena da se primene preporuke ODIHR-a, neće biti dovoljno vremena da se izmene uslovi i tako dalje, oni su tražili ponavljanje beogradskih izbora odmah. Dakle, odmah, ne u aprilu, 28. aprila, ne u junu, nego odmah u decembru, u januaru, bilo kada. Jel, tako bilo? Takve su bile izjave u medijima. Pa, kako onda, kad tražite nešto odmah, istog trenutka, pa, kako tu ima dovoljno vremena da se primene preporuke ODIHR-a, ima dovoljno vremena da se izvrše određene izmene i tako dalje, a kada se to prolongira za šest meseci onda nema dovoljno vremena.Dakle, koliko god to ne bilo prijatno predstavnicima nekih opozicionih stranaka, uskočili su sami sebi u stomak, sami su sebe demantovali. Sami su odustali od sopstvenih stavova, i teško da mogu da nam objasne šta se u stvari desilo. Ako vi kažete, imamo zahtev jedan, dva i tri, i druga strana kaže prihvatamo zahtev jedan, dva i tri, a, vi onda kažete, ne, ne, to više ne važi, onda tu postoji pitanje koje se postavlja, a to je da li su u startu ušli u razgovore sa idejom da se nešto dogovori, ili da se nešto ne dogovori.Po mom najdubljem uverenju ovo drugo, po mom najdubljem uverenju ovo drugo, opet zbog nekih upadica koje se ovde mogu čuti i stalne pretnje latentnim nekim odlaskom i napuštanjem razgovora, ako nas pogledate popreko, naravno, ovo karikiram, ne piše tako, ako uradite ovo, možemo i mi da odemo. I, to je kao neki mač nad glavama svima stajalo sve vreme. Možemo mi da ne izađemo na izbore, možemo mi ovo, možemo mi ono, kao da se tražio dovoljan razlog da se na izbore ne izađe. Onda čak i kada prihvatite sve zahteve, oni kažu – e, pa dobro, onda nema veze, prihvatili ste sve, ali na izbore nećemo da izađemo.Sada, najveći aplauz, najveću podršku ovim odlukama da se na izbore ne izađe, ljudi koji tu poziciju brane dobijaju od onih koji su na svojim predsedništvima stranke glasali da se na izbore izađe. Znači, on svoju stranku poslao na izbore, a aplaudira ovima koji kažu, neće na izbore.Zato vam kažem, u pitanju je proces prestrojavanja kod njih. Kao što vidite, neki su radosni zbog toga što nekih na izbore neće da izađu, jer, ja drugačije ne mogu da objasnim da onaj koji svoju stranku želi na izborima i za to glasa na telima sopstvene stranke, aplaudira onome koji objašnjava da neće na izbore i šta su mu razlozi, osim da ga ne želi ka konkurenciju u nekoj perspektivi. Hvala za reč, predsedavajuća.Možda da krenemo od toga i pojasnimo ovaj aplauz. Ne aplaudira se ovde različitim stavovima koje možda opozicija ima oko nekih tema, to je normalno da postoje različiti stavovi, različite ideje, ali svi aplaudiramo činjenici da ćete morati da odgovarate za razne krađe i kršenje zakona koje ste sproveli.Nemojte sproveli.Nemojte se gospodo čuditi što mi imamo različite stavove, što ih menjamo, što ih prilagođavamo tome da odgovorimo na krizu koju ste vi izazvali pre svega krađom izbora. To je normalno, zato što ste preuzeli institucije, zato što ste zloupotrebili medije, zato što ste ovo društvo doveli u jednu ozbiljnu krizu, a mi smo odgovorni ljudi koji pokušavamo da nađemo izlaz iz nje uprkos vašem trudu da nas što dublje porazite i gurnete u blato korupcije i kriminala u kome jedino znate da funkcionišete.Ljudi, hajde da bude jasno, ovde se pravimo ili se barem vlast pravi kao da je ovo neka obična izmena zakona kojoj pristupamo, dakle, vi ste ljudi sve probali da 17. decembra u Beogradu napravite vlast. Probali ste pritiske, probali ste pritiske, surove pritiske na birače, probali ste kupovinu glasova, probali ste kontrolu medija i sve vam je to išlo za rukom, pa ste čak morali da uvedete i nameštanje biračkog spiska, upisivanje i brisanje ljudi, morali ste da dovedete ljude iz drugih gradova, pa čak i iz drugih država ne bili formirali vlast i u tome niste uspeli. Građani, imam jednu dobru vest za vas, to znači da Beograd, a ni drugi gradovi ne žele SNS vlast, sve su uradili da pokažu drugačije i nisu uspeli. Pa, ceo svet je video krađu koju ste sproveli. Neki kažu legitimitet će izgubiti ovim bojkotom. Pa, da bi imali šta da izgube prvo moraju da imaju legitimitet. Ceo svet je video ovu krađu, a na nama je da je sada zaustavimo, na nama je da primenimo ono što možemo i da do ovoga više nikada ne dođe u ovom našem društvu.Da vidimo zašto mi menjamo ovaj zakon? Mi ga menjamo zato što vladajuća stranka primenila nelegitimni i nezakoniti izborni inženjering i prevare, uključujući prekrajanje biračkog spiska i falsifikovanje potpisa u cilju kandidovanja lažnih izborih lista što je uticalo na konačne rezultate izbora.Pod dva, zato što je vladajuća stranka koristila javne resurse za vođenje kampanje, promociju partije i kupovinu glasova.Pod tri, zato što su protivzakonitim radnjama i izborom inženjeringa učestvovale brojne državne institucije, a najviše ministarstva i Ministarstvo lokalne samouprave, kao izborne komisije.Pod četiri, zato što uprkos podnetim pravnim sredstvima nadležni organi, nadležna tužilaštva, viši sudovi, pa na kraju i Ustavni sud nisu reagovali na izborne nepravilnosti i krivična dela.Zato dela.Zato što je predsednik Republike Srbije zloupotrebljavao poziciju, zastupao sve liste vladajuće stranke i svojim nastupima doveo u zabludu više od četvrtine birača. Zato što je javni medijski servis nije informisao javnost i zato što je neprimereno favorizovao vladajuću partiju. Ovo je sve ono sa čime se opozicija suočila i ovo je sve ovo uprkos čega smo mi na izborima u Beogradu pobedili, a ta pobeda je oteta. Nakon ovoga mi smo izneli zahteve, a SNS je ustuknuo, ustuknuo je zbog građana koji su danima na ulicama pokazali da neće dozvoliti da se preko ovoga pređe, zbog argumenata koje smo iznosili, zbog međunarodne podrške koja je na kraju rezultirala i rezolucijom u Evropskom parlamentu.Sve

najčistiji izbori, sve u redi, sve je super prošlo.Vaša potpredsednica je bila u Azerbejdžanu, gde je, uprkos tome što su ljudi pobedili sa 90%, vi ste rekli – sve je u redu. E tako izgleda kada SNS nadgleda izbore.Ali, ustuknuli ste zbog toga što ste zaigrali, preterali ste. Pokrali ste previše. Ceo svet vas je video i zato smo tražili da se promene ovde ostvare i od njih ne odustajemo.Gospodo, ako mislite da ćemo vas mi bez borbe pustiti na izborima, ako mislite da ćemo vam prepustiti jedan grad, jednu ulicu, jednu mesnu zajednicu, jednu zgradu, pa prevarili ste se. Borićemo se svuda i uvek protiv vas, kao što smo se borili kao što smo se borili u tim rekama o kojima je moj kolega Jovanović govorio, kao što smo se borili da ne stavite reke u cevi, kao što smo se borili da ne da ne privatizujete obale, da ne sečete šume, kao što smo se borili na Savskom nasipu, Šodrošu i bilo gde drugo, kao što se borimo ovde, nekada rečima, nekada srcem, nekada telima.Borićemo se uvek i na svakom mestu, pa i na tim pokradenim izborim. Mi ne tvrdimo da je sve u redu. Daleko od toga. Očekujemo da se promene stvari, da se birački spisak uredi.Očekujemo da se ne dozvoli onima koji su promenili prebivalište u prethodnih 12 meseci da mogu da glasaju na izborima. da se ispune sve preporuke OEBS-a i ODIHR-a i da RTS radi kako treba kao minimum uslova na šta smo se u tim dogovorima, koje pominjete, i obavezali.Borićemo se da glas građana kada ga nekome daju, tamo i završi, a ne u džepovima SNS-a. U takvoj jednoj utakmici, koja je krajnje neravnopravna, naš narod je mnogo puta bio.

se.Borili smo se 1941. godine, kada je nebo zacrnelo avionima „Luftvafea“. Šta su naši piloti uradili? Sigurno nisu ostali kod kuće, nego su se borili i zato što smo znali da u takvim neravnopravnim borbama ustanemo i borimo se zato smo i pobeđivali.Ja tvrdim da ogromna većina građana Beograda, Novog Sada, Niša i drugih gradova ove zemlje jedva čeka da vam vidi leđa gospodo. da ćemo u neravnopravnim uslovima pokazati šta znači srce, pokazati šta znači ljubav za ove naše gradove, pokazati šta znači ljubav za Srbiju i pružićemo vam otpor dokle god i gde god da se suprotstavimo.Mi danas biramo borbu, biramo da ne odustajemo, biramo da vam se suprotstavljamo, pa pokažite svoje najgore koliko možete, dokle možete, jer nećete još dugo, gospodo. Bićete uskoro tamo gde ste zaslužili, a to je u zatvorima.Hvala.

Ovaj zakon zbog pokradenih izbora nije. Ovaj zakon je zbog toga što smo se tako dogovorili, jer izbori nisu pokradeni.Najbolji dokaz da izbori nisu pokradeni je to što vidimo kolege iz opozicije sa druge strane. Ja sam siguran da su oni toliko pošteni, pošteni, toliko časni, da imaju tako čist obraz da oni nikada u životu ne bi želeli da saučestvuju u nečemu što je krađa, jer ako su izbori pokradeni, onda su oni saučesnici u toj krađi. Prihvatili su mandate proistekle iz izborne krađe. Uzeli su kancelarije proistekle iz izborne krađe. Uzeli su plate proistekle iz izborne krađe. Uzeli su mandate proistekle iz izborne krađe. Pa, nije valjda da tako časni ljudi, odgovorni ljudi, prihvataju da budu saučesnici u nečemu tako strašnom kao što je izborna krađa? Pa, naravno da su prihvatili zato što znaju da je sve bilo čisto i zato što se i sami smeju svojim genijalnim… i sada ću o tome da pričam, jer o tome nismo do sad imali prilike da čujemo bar u Skupštini, jer su to zaboravili, pa su se naprasno setili, setili, o 40.000 hiljada ljudi koje je glasalo iz Republike Srpske.E, sada, poštovani građani, kako 40.000 ljudi iz Republike Srpske može da dođe u Beograd, a da se to ne primeti? Znači, to je jedan ceo grad veličine Kikinde, stavite u autobuse, u automobile i dovezete u Beograd.E, sada, ovako, ako u autobusu po 50 ljudi ide, to je 800 autobusa. Pazite, 800 autobusa u Beogradu? Mi kada držimo konvenciju u Areni, pa dođe stotinak autobusa iz Srbije, to je potpuni kolaps na Novom Beogradu, a 800 autobusa iz Republike Srpske niko nije primetio?

Evo, sada su se setili onoga od čega su i sami odustali iz prostog razloga što je toliko glupo i toliko netačno.Dakle, onda ste im i vi dali, predsednice, podatak koliko je ukupno ljudi iz Republike Srpske prešlo granicu taj dan, a nemaju svi pravo glasa, ali kakve veze ima – 40.000 i to je to.Dalje kaže – menjamo zakon, između ostalog, krađa, ovo, ono, zbog biračkog spiska. A gde ovo piše? Pa, potpisali ste zakon. Valjda ste pročitali šta ste potpisali? Mi ovde nismo potpisali ništa što se tiče biračkog spiska.Mi smo prihvatili i to želim želim da kažem, prosto, za građane koji ne znam koliko su pratili ili nisu pratili, mada mislim da im to nije bila najvažnija tema ovih dana.Dakle, mi smo prihvatili da zajednički radimo na biračkom spisku u skladu sa vašim zahtevom. Dakle, predstavnici predstavnici poslaničkih grupa iz vladajuće koalicije, predstavnici poslaničkih grupa iz opozicije, predstavnici nevladinih organizacija i još ćemo se dogovoriti da li će tu prisustvovati ili neće prisustvovati predstavnici ministarstva itd. To je ostalo sporno, ali smo se oko toga saglasili da to hoćemo da raščistimo iz prostog razloga što apsolutno nemamo ništa da krijemo, pa tako da nismo ni jataci za ovih 40.000 fantoma iz Republike Srpske.Na kraju dolazi ovo što je stvarno bilo neukusno, a to je da se porede se 1914. ili ne znam ni ja čime. Oni brane Beograd od štuka i oni brane Srbiju od austro-ugarskog napada iz prostog razloga što je ono, ajde bar ovo prvo da demistifikujemo, jer ono što su tražili u Strazburu je upravo i dovelo do tog napada – zato što Srbija nije prihvatila da se odrekne suvereniteta i zato što Srbija nije prihvatila da Austro-ugarska prati prati kako naši organi rade na rešavanju eventualne umešanosti nekih ljudi iz Kraljevine Srbije u atentat u Sarajevu. Dakle, samo da prate kako se to dešava. E, to je naša država odbila, a oni su tražili da se država odrekne suvereniteta i da stranci ovde otprilike određuju kako će stvari da idu, kao što su tražili posredovanje i svašta nešto još.Što se tiče 1941. to najbolje da razgovarate sa vašim kolegama zelenima, pošto tamo ima dosta onih koji su 1941. godine marširali u različitim pravcima, uglavnom ka istoku, pa sa njima raspravite šta je bilo 1941. godine, jer tamo se nalaze oni čije su dede bili nacisti i koji su o tome sami pričali. Dakle, ništa ja sada novo ne otkrivam. Oni su sami pričali da su im dede bili nacisti.Prema tome, apsolutno su neukusna ova poređenja. Ova poređenja vređaju srpski narod, vređaju osećanja našeg naroda kada je u pitanju borba protiv stranih zavojevača, a to što ste izmišljali i što pokušavate da opravdate sopstvenu poziciju da potpišete ovaj predlog zakona, ja razumem. Imam razumevanja za to. Dakle, to je sve u redu. Kampanja ide, ali i u toj kampanji ćemo, uveren sam, pobediti.Hvala.

da nije bilo pritiska građana, da nije bilo ogromne i jasne poruke svih posmatrača na izborima da je bilo izborne prevare, da nije bilo velike međunarodne podrške na kojoj se mi zapravo ponosimo, zato što smo onima koji su naši partneri, uspeli smo da dobijemo njihovu podršku za to da u Srbiji treba da postoji demokratija, a ne autoritarna hibridna vlast kakvu ste vi stvorili.Ali, samo da bude jasno, ja bih radije da govorim o tome kako da smanjimo ekonomske nejednakosti, kako da od plate možemo da živimo, kako da zaustavimo nasilje posebno preko medija i preko „Pinka“ i „Hepija“ čije smo zaustavljanje tražili, radije bih da govorim o tome da je vazduh toliko zatrovan da 15.000 ljudi godišnje premine, o pijaćoj vodi koju, recimo, u Vojvodini nema 600.000 ljudi, a Zrenjanin ste žrtvovali itd, itd. Ali, su to posledice onoga što se deli kada pokradete izbore.Dakle, ljudi žele promenu vlasti da bi se ovi problemi rešavali i o tome su glasali, ali ste onda došli vi i tu izbornu volju ste sprečili da se desi. E, sada, mi u tome ne učestvujemo, ali vam nećemo popustiti nigde i nikada, pa čak ni na takvim izborima, niti bilo gde u izboru za mesnu zajednicu, za opštinu, za predsednika Republike, gde god da se nalazimo, gde god je polje borbe, naći ćete nas, da vas suočimo sa katastrofalnim posledicama vaše politike, sa vašim kršenjem zakona, sa svime onim što radite.Ne možete bez borbe nikada i nigde proći zato što gde god se o tome odlučuje, bićemo mi da vas u tome sprečimo. To je moje obećanje za sve one koji misle da će nastaviti ovu štetnu politiku koja Srbiju vodi u katastrofu. Hvala. poslanik Milenko Jovanov. **Milenko Jovanov** Drago mi je da ćete konačno da izađete na izbore za mesne zajednice, do sad je to bilo dosadno, pošto smo uglavnom sami trčali, sami smo se sa sobom takmičili. To ću rado da podržim zaista, to mi je zaista drago i da konačno i tu dobijemo neku konkurenciju.Ovaj sad Čerčilovski govor, ono borićemo se na plažama, borićemo se na aero-pistama, borićemo se na ulicama i gradovima, u redu je, ide kampanja, sve u redu, razumem, ali poštujem, jer smo napravili iskorak u odnosu na one nacističke potomke sa kojima se inače druže.Što se tiče svega ovog ostalog, dakle, ponovo izborna krađa, dakle, izborne krađe nije bilo, ali jeste bilo, traje i biće bežanja od odgovornosti za izborni poraz. To je ono što vidimo svaki dan.Dakle, radije će da pričaju o tome da je 800 autobusa ili 8.000 automobila došlo u Beograd, a da niko nije primetio, umesto da stanu pred ogledalo i kažu – ljudi, gde smo pogrešili, da kažu – treba nam neko vredniji ko će obilaziti Srbiju, ko će u svakom selu da pravi mesni odbor, ko će da pravi organizaciju itd. Govorio im Veroljub Arsić to u prošlom mandatu, oni vikali, nisu hteli da ga slušaju, on je čovek crtao kako se organizuje stranka, da shvate da nije sve na Tviteru, da ne vredi da napišeš dva tvita itd.Najzad, imali smo nedavno izbore u jednoj susednoj zemlji, pa ću vam pročitati nešto, a vi sami recite da li vam liči ili ne liči na nešto što je i ovde slučaj. Dakle, kaže ovako – rad na terenu zamenili su kreveljenjem na društvenim mrežama i lovom na srca na Instagramu i lajkove na Fejsu, izradu alternativnih zakonskih predloga zamenili su komentarisanjem po Iksu,

Piše jedan hrvatski portal o hrvatskoj opoziciji, nakon izbora i debakla koji su tamo doživeli, odnosno rezultata koje nisu očekivali.Izgleda od reči do reči, jeste ovo Srbija, svestan sam ja da ovo jeste Srbija, ali je činjenica da se ovo od reči do reči odnosi i na ovu opoziciju u Srbiji, od reči do reči, pa tako da izgleda to nije samo naš fenomen, dakle, fenomen Srbije, nego je to balkanski fenomen očigledno sa ljudima koji 15 godina jedni te isti beže od sopstvene odgovornosti. Evo, najavljuju konačno iskorak u tom smislu i ja ih zaista podržavam da će bar da izađu na te izbore za mesne zajednice, jer dosad ni na izborima za kućni savet nisu mogli da pobede. Hvala.

kao prvo, želim da istaknem da stvar izbora nije stvar kompromisa između vladajuće koalicije i bilo koje opozicione stranke. Izbori služe samo jednom, a to je da se na izbornom procesu čuje izborna volja građana, bez obzira o kom nivou izbora je reč.Izmene koje su predložene odredbom člana 35. stav 2. Zakona o lokalnim izborima predviđaju skraćenje roka od dana raspisivanja izbora do dana kada se izbori održavaju. Kako bi građani znali o čemu se tačno radi, ja ću im to objasniti.Dakle, odredbom člana 35. tačka 2. Zakona o lokalnim izborima predviđeno je od dana raspisivanja izbora do dana glasanja ne može proći manje od 45, ni više od 90 dana. Predloženim izmenama rok od 45 dana bi se smanjio na rok od 30 dana. Uz ove izmene nisu predložene bilo kakve druge izmene kojima bi se ili smanjio broj birača koji je potrebno da podrže izborne liste, niti je došlo do smanjenja ili bilo kakvih predloga u smislu smanjenje roka za izborne liste. U konkretnom, to znači, kako je odredbom člana 40. istog Zakona o lokalnim izborima predviđeno da je svaka lista dužna da 20 dana pre izbora preda svoju izbornu listu, to jasno proizilazi da je ostao rok od samo 10 dana, još jednom, rok od 10 dana od raspisivanja izbora da građani mogu da sakupe potpise i da podrže izbornu listu koja će njih predstavljati na izborima.Ovaj rok od 10 dana može da ispuni samo i isključivo vladajuća stranka. Za građane Republike Srbije ovo je nemogući rok.Srpska napredna stranka zajedno sa svojim koalicionim partnerima je za izbore za odbornike Skupštine grada Beograda sakupila u samo jednom danu 19.125 potpisa. Nije sporno da ima članstvo, ali kako je do sakupljanja ovih potpisa došlo samo u jednom danu nakon raspisivanja izbora, jasno je da su apsolutno svi opštinski overitelji i svi javni beležnici bili angažovani da u kratkom roku od samo jednog dana overe ove izjave i omoguće na taj način vladajućoj koaliciji da preda izbornu listu. Za sve opozicione struje je ovo apsolutno nemoguće iz sledećih razloga. Uslov za izlazak na izbore za odbornike Skupštine grada Beograda, a to će biti i za ostale lokalne izbore, je predavanje izjava birača da podržavaju da ta izborna lista izađe. Za Beograd je to 3.000 glasova, za lokalne zajednice srazmerno broju stanovnika.Ono sa čim se mi svi koji nismo vladajuća stranka suočavamo je da za ove overe možemo da koristimo dva načina - ili opštinu ili javne beležnike. Problem na koji svi nailaze, osim vladajuće stranke, je da zahtevi koje mi upućujemo apsolutno ne dolaze do pozitivnih rešenja, već svaki javni beležnik ili ili vam kaže da ima jedan dan ili vam odredi koliko sati može da odradi. To ne treba da bude problem nijedne grupe građana, političke stranke i koalicije koja izlazi na izbore. To treba da se reši na potpuno drugom nivou.Dakle, mi i kada imamo birače i kada imamo ljude koji nas podržavaju, imamo relativno vrlo veliki i objektivni problem da te glasove sakupimo. Sa ovim problemom će se susresti apsolutno svaka mesna zajednica i svako ko na lokalu želi da izađe na izbore, jer na ovaj način umesto 45 dana, koji je bio izuzetno kratak, rekla bih prekratak rok, on bi ovim izmenama bio još dodatno smanjen na rok od 30 dana, što znači konkretno samo 10 dana da se uopšte omogući listi da izađe na izbore.Zbog toga naša poslanička grupa glasaće protiv i još jednom pozivam sve da dobro razmisle o posledicama koje će ovakve izmene doneti, jer ovakvim načinom izbornih uslova se apsolutno nikada ne može postići izborna volja građana i konkretno u ovim uslovima može imati za posledicu samo to da vladajuća stranka preuzme apsolutnu vlast i to apsolutnu vlast u svim lokalnim zajednicama.Dakle, osim što nema uslova za overe i dalje ne vidimo da su bilo kakve predložene izmene u bilo kom zakonu za prestanak funkcionarske kampanje, već naslućujemo, a to i vidimo po listi koja je predata za grad Beograd da je i dalje predsednik Republike Srbije nosilac liste, da se nalazi u imenu što je zaista nedopustivo. Predsednik Republike treba da bude predsednik svih građana i ne sme i ne treba da podržava bilo koju stranku, pa ni svoju bivšu stranku, tako da vidim da se tempo nastavlja samo tako da se ne stvore uslovi za normalne izbore.Treća stvar, mediji koji, takođe, se tiču izbornih uslova, apsolutno nijedan predlog u celom izbornom procesu ne postoji i u svim ovim razgovorima koje ste vodili i u kojima naša poslanička grupa principijalno nije prisustvovala, jer mi ne dozvoljavamo da sedimo u istoj prostoriji Narodne skupštine gde sedi bilo koji strani ambasador, smatram da je to veliko ponižavanje ove Skupštine, da je to veliko ponižavanje svih građana Republike Srbije, dakle, nismo bili iz principijelnih razloga deo tog procesa, ali opet ne vidim da, ako ste govorili da hoćete da poboljšate izbornu volju, da ste bilo šta uradili u smislu pristupa medijima. medijima. Mi vrlo dobro znamo iz prethodne kampanje. Nama je omogućeno par puta po 15 sekundi i jednom 15 minuta. U svaku debatu koja je bila organizovana nismo bili pozvani. Žalili smo se i Nadzornom odboru ovog doma. Dobili smo odgovor da je to politika RTS-a, što je potpuno netačno. Imamo grubo kršenje zakona na svakom mogućem mestu u izbornom procesu.Dakle, da bi uopšte pričali o bilo kakvim fer uslovima za lokalne izbore trebale su ovakve predloge da prate ili smanjenje broja birača za overe ili smanjenje roka od 20 dana kada je potrebno predati izborne liste. Ništa od ovoga nije urađeno. Dakle, molim vas, želim da građani Republike Srbije znaju da svaki put kada vam neko kaže da je ovim izmenama izašao u susret ili da je uradio nešto u smislu poboljšanja, da je to apsolutna neistina. Jedina je istina da će na ovaj način izborni uslovi, koji i onako već jesu krajnje nefer i krajnje nepošteni, biti još teži i još nepošteniji.Ja vas upozoravam da građani Republike Srbije, posebno po lokalnim zajednicama i naročito u Beogradu, nisu zadovoljni vladajućom koalicijom, da su svesni da ima jako puno korupcije sa kojom se vi prvi u svojim redovima uopšte nimalo ne borite, ona raste, građani su jako nezadovoljni. Ovo što sada radite biće zaista na silu i posebno vas upozoravam da to nije dobro i da zaista još jednom trebate da razmislite.Na kraju bih istakla da bi zaista želela da se prekine u ovoj Skupštini diskusija da se radi o nekom poboljšanju, jer je naša zemlja izložena nekakvim pritiscima. Zašto se u ovoj Skupštini ne kaže kako smo mi došli do takvih pritisaka? Zašto je naš predsednik Aleksandar Vučić pre par dana u razgovorom sa Makronom rekao da je prvo trebalo da se formira zajednica srpskih opština, a onda da se ide na implementaciju. Na implementaciju čega? Ko je dao ovlašćenje predsedniku Aleksandru Vučiću da u naše ime potpisuje ili usmeno dozvoljava bilo kakve sporazume?Dakle, molim vas, sve ono što vi pričate su posledice onoga što ste vi radili, i to je jedan problem zbog kog ovi građani treba da razmisle da zaista ubrzaju vaš odlazak sa vlasti i da pokušaju da spasu ono što se spasiti može, ali kada govorimo o lokalnim izborima na vama je velika odgovornost da ovakvim postupcima koji će još teže stvoriti uslove da građani dođu do svoje volje i da izaberu svoje predstavnike, napravićete novi haos. Ja vam još jednom kažem, ne znam koliko idete kroz građane Republike Srbije koji nisu vaši simpatizeri, koliko sa njima razgovarate, dakle, trebali bi malo zaista da čujete i suprotnu stranu.Ovakav predlog zakona je zaista jedna još vrlo, vrlo loša stvar koju možete danas da uradite. Ja još jednom apelujem, naša poslanička grupa nema kapacitet da sada spreči donošenje takvog zakona, ali ja apelujem još jednom da se ovakav zakon ne donosi, ovakve izmene. Hvala vam. **Ana **Milenko Jovanov** Dakle, čuli smo da su građani nezadovoljni, čuli smo da smo najgora vlast u istoriji, čuli smo dosta toga lošeg. Ja sam ubeđen da onog momenta kada predsednice Narodne skupštine Republike Srbije Ana Brnabić bude raspisala izbore da će građani da pohrle u lokalne kancelarije opozicionih stranaka da daju potpise i da neće biti nikakvih problema da se ti potpisi skupe u vrlo kratkom roku, jer malo je kontradiktorno da pričate da je ovo nikad gora vlast i da ne možete da skupite potpise. Nekako mi to nije baš logično. Dakle, ako je vlast toliko loša, logično je da narod jedva čeka da tu vlast skloni, pa će vam dati potpise za opoziciju.Drugo, što se tiče samog Beograda, na primer,

5.000 potpisa za grad od milion i nešto stanovnika, milion i po stanovnika i više od toga. Dakle, minimalni su to uslovi.Drugo pitanje je bilo, a koje nije vezano za zakon, a to je da li predsednik Vučić može da da svoje ime listama na izborima i ovo je još jedno licemerno traženje nečega od predsednika Vučića, što niko pre njega nije radio. Dakle, predsednik Milošević je bio nosilac svih lista,

Dakle, jedini predsednik koji nije bio nosilac liste je bio Milan Milutinović, ako se ja ne varam, jedini.Ovo što je sve važilo za ove pre, e, sad za Vučića ne može da važi. Zašto? nemamo pojma. Jel piše u zakonu? Ne piše. Jel piše u Ustavu? Ne piše. Zašto? Zato što ga narod hoće i onda dolazimo dotle da vidite kako i ovi koji sada predstavljaju kao nekakvu alternativu, kao nekakvu nacionalnu alternativu ili čak nacionalističku, srpsku, zovite kako hoćete, imaju istovetne stavove sa onima koji u Strazburu kažu – samo nam sklonite Vučića sa lista i sve će biti u redu. Potpuno istovetni stavovi.Na samom kraju, posebno je pomalo degutantno da sada u celoj situaciji u kojoj se nalazimo i izlasku iz te situacije govore oni koji su nas u tu situaciju uveli svojim ne odgovornim odnosom a sa željom da možda dobiju koji mandat više na nekim narednim izborima. Evo, imaćete izbore, pa će vam se i ta želja možda ispuniti, a možda i neće. Hvala. narodni poslanik Miloš Jovanović. Hvala vam.Poštovani građani Republike Srbije, rečeno je ovde, vi ste, gospođo Brnabić, rekli da je osnovna vrednost istina, i to, naravno, prevazilazi kodeks ponašanja narodnih poslanika. Jeste osnovna vrednost istina, pa sa tim u vezi hajde malo da govorimo istinito.Za sam početak, uopšte nisam planirao, ali dve greške, a samim tim i neistine da ispravim. Nisu to najvažnije neistine koje su izrečene

predsednik vaše stranke, doskorašnji, predsednik države, za mene samo formalni, ne može da bude nosilac liste. Neka bude, bili su i ranije, nikakav problem nemamo sa tim, niti smo ikada takav zahtev uspostavili, niti je to opozicija u svoja tri zahteva 1. aprila rekla. Ne znam zašto to pominjete, prosto nije istina.Jedna još manje važna greška, gospodine Jovanov, u Beogradu 3.000 potpisa za grad, a bogami za gradske opštine skoro 10.000, manje-više, nemojte me uzimati za reč, ali mnogo više. Pet ne postoji, za gradske opštine mnogo više. Trebalo bi to da znate, kao neko ko se bavi politikom, elementarne stvari.Sad da se vratimo na malo ozbiljnije stvari i ozbiljnije istine. Govorili ste ovde o kompromisu. Čuo sam čak reči u medijima jedinstvo, nisam siguran da je pominjan konsenzus, ali nema veze, kompromis-jedinstvo. Ljudi, nema kompromisa kada se govori o slobodi izbora. Nema kompromisa kada se brani demokratija, kao što nema kompromisa kada se brane nacionalni interesi ove zemlje.Danas smo došli u situaciju da Aleksandar Vučić i njegov režim, a vi ga ovde predstavljate u Narodnoj skupštini Republike Srbije, predstavlja glavnu pretnju, jedinu pretnju i demokratiju u Srbiji i slobodnim izborima, a bogami i odbrani nacionalnih interesa, i to je nažalost jedina istina.Sledeća istina, vratiću se ja na nju, nemojte da brinete ništa, kako je tekao ovaj proces prigovaranja vlasti i opozicije? Istina je da smo još 13. marta uputili jasno i glasno poziv predstavnicima vlasti da razgovaramo jer je politička kriza duboka i stvarna. Šta god se vama činilo, gospodo, koliko god bili opijeni vlašću i moći koju imate, ozbiljna je i duboka politička kriza i to će se nažalost pokazati. Sutra, prekosutra, potpuno nebitno, biće erupcije kad-tad na našu sveukupnu veliku žalost zbog vaše neodgovornosti.Dakle, 13. marta nije bilo nikakvog odgovora, ignorisali ste to, onda smo zvanično uputili poziv 20. marta za razgovore shvatajući koliko je teška situacija. Tek ste zakazali prve razgovore, verovatno simbolički, na 1. april. Valjda ste nagovestili da je to sve za vas isključivo šala, pa zašto ne bismo krenuli 1. aprila?Dakle, 1. aprila smo došli sa tri jasna zahteva. Načelno ste prihvatili dva. Prema trećem, gospodine Jovanov, niste imali rezerve, nego ste ga glat odbili, rekavši da je to protivustavno.I, da, ja sam, naravno u saradnji sa kolegama iz opozicije, poslao na samom sastanku, bili ste tu, elektronskim putem, Dejanu Đurđeviću, kolegi sa fakulteta, način kako može da se pravno, što bi se reklo „legi artis“ uradi da svi izbori budu u jednom danu, čak da budu i 2. juna. Ovo je 1. april kada govorim, mada smo već i 1. aprila pominjali jesen. Vi ste to odbili i 3. aprila. Nema ništa od spajanja izbora, to niste hteli i to je jedina istina.Bio je sastanak 11, na njega ću se vratiti malo kasnije, poslednji sastanak 17. mi već od 11. nismo uopšte prisustvovali kao srpska koalicija NADA. Dana, 17. aprila vam je jasno rečeno da 2. jun više nije opcija, jer je kasno, da je jedina opcija da se donese Ustavni zakon u izmenama i dopunama Ustavnog zakona, odnosno Zakona za sprovođenje Ustava, gde ćemo sve objediniti, stvoriti uslove i pomeriti za jesen. To je bila poslednja reč opozicije kao takve, to je SPN i dao vam je taj dokument, da biste vi 18. aprila izašli u medije i rekli: „E, ne, sve ono što smo odbijali kategorički, sve ono što smo govorili da je potpuno protivustavno, ne, to ćemo sad ipak da prihvatimo.“ Ali, mi nismo tražili to.Hajde da se vratimo na dokument, da vas poštedim čitanja stenografskih beleški. Ovo smo poslali. Čitajte slobodno, ja ću pročitati dokument koji ste dobili. Šta ste tražili, šta smo vam dali kao pravnu radnju za 2. jun? Kaže, ovde: „Lokalni izbori u drugim opštinama i gradovima u kojima su poslednji put bili održani 21. novembra 2020. godine morali bi biti Znači, ne najavljeni, gospođo Brnabić, jer ste i mene pominjali u medijima, raspisani najkasnije do 18. aprila. Danas je koji, gospodo? Dvadeset drugi, još uvek nisu raspisani.Zašto smo rekli najkasnije raspisani? Da bi ostalo 45 dana minimum za vođenje kampanje. Još vam pišem u predlogu, da li ste ga uopšte čitali? Pustite stengrafske beleške, Jovanov, čitajte dokumenta koja vam dajemo ako imate iole želje i volje da nešto unapredite, kao što ja znam da nemate.Piše: „Idealno bi bilo da kampanja traje punih 60 dana, ali to je sad već nemoguće zato mora da se raspišu do 18. aprila najkasnije.“ Znate šta to znači u srpskom jeziku, poslednji mogući datum da bi kampanja trajala 45 dana. Šta se vi sada uradili? Ja ne znam da li su kolege iz opozicije koja hoće da ide na izbore svesne šta ste sad svi zajedno uradili? Omogućili ste da nemamo mogućnosti nikakve za kampanju za lokalne izbore. Trideset dana dok dobijete notare, treći, četvrt, peti, šesti da,n kako se smiluju, pa dok skupite potpise, nezavisno od našeg konteksta, praznika, Vaskrsa itd, to će biti u budućnosti, pa dok se proglasi lista, pa dok odštampate vaše materijale sa brojem liste, pa ostaće vam ljudi 10 dana za kampanju. Njima to odgovara. Njihove prevarene radnje, njihovo šibicarenje, njihov DNK, ljudi to je njihova druga priroda. Laž, manipulacija, šibicarenje. Ne znam kako ćete i vi? Divno. Nikad niko nije tražio tako nešto. Nikad niko nije tražio to što ste vi naveli za 18. april.To su bili vaši odgovori, ali ima jedan sastanak koji je meni bio posebno poražavajući u celoj ovoj priči,

i spremno da sroza autoritet zemlje, da ponizi zemlju kako bi ubeđivali strane ambasadore da ubede deo opozicije da izađu na izbore.Ljudi, otkud strani ambasadori da se mešaju u naše probleme? Otkud strani ambasadori na sastanku između vlasti i opozicije? Kako ste smeli da ih pozovete? Kako ste se drznuli da ih pozovete, da prljav veš iznosite napolje pred ambasadorom SAD, EU, šta ste još nabrojali, da li je bila Kvinta ili ne, meni naravno na pamet nije palo da se pojavim na takvom sastanku. Prljav veš se, gospodo, iz kuće ne iznosi. Vi niste dostojni da budete vlast u ovoj zemlji.Jesu, zemlji.Jesu, to su zbog toga Hilovi izbori. Hil je izašao posle tog sastanka, ničim izazvan i rekao: „Ne, ne, treba izaći. Ne, bojkot je pogrešno rešenje.“ Mogu otvoreno da kažem neka kradu, neka rade, nama odgovara takva vlast. Daje Kosovo, daće Republiku Srpsku, daće i neki novac, nemojte, budite tu, ali to je Hilova stvar. Mene Hil ne zanima, Hil je ovde da sprovodi spoljnu politiku SAD, a a ne srpske nacionalne interese.To je taj vaš kukavičluk koji je za mene neverovatan. To je onaj kukavičluk kada vi prihvatite u francusko-nemačkom sporazumu član 4. po kojem se Srbija neće protiviti ulasku Kosova i Metohije u bilo koju međunarodnu organizaciju, a onda kukate na neku Doru Bakojani. Ljudi, koga briga za Dou Bakojani? Da li je ona srpkinja? Šta ona može da izda kada nije srpkinja? Jedini koji je tu izdao je Aleksandar Vučić i rekao je javno da on nema problem da Kosovo bude u Savetu Evrope, ionako u Savet Evrope mogu da uđu samo države, ali da su ga prevarili jer su mu obećali nekoliko stvari, Dečane i obećali su mu čuvenu Zajednicu srpskih opština, koju ste vi potpisali još 2013. godine.Vama treba 11 godina, sve ste dali i iz Briselskog sporazuma i sve preko toga i prihvatili usmeno nove. Na kraju ćemo dobiti, ne daj Bože, ali sve ide u tom pravcu, našu južnu pokrajinu u međunarodnoj organizaciji. Dora Bakojani? Zar vas nije sramota, ljudi? To je isključivo vaša odgovornost i odgovornost Aleksandra Vučića, nedostojnog predsednika ove države.Zašto države.Zašto ovo nisu izbori i dalje? Ne samo zato što su ovo Hilov Vučićevi izbori, Hil Vučić izbori, već zato što nisu slobodni. Gospodo, izbori koji nisu slobodni nisu izbori. Nije ovo samo pitanje arene i Male Krsne i znamo da ste dovlačili, pa vaši ljudi su meni govorili, neću ih imenovati jer ćete ih izbaciti iz stranke, preterali smo sa dovlačenjem ljudi, znam, preterali smo.

medijske slike gde su nacionalne frekvencije koje treba da odgovaraju u Zakonu o javnom informisanju i o Zakonu o elektronskim medijima su se pretvorile u vaše najbrutalnije i najvulgarnije propagandne servise i službe.Mi tako idemo na izbore godinama i to je postala nova normalnost. To je nenormalno i toga nema u ozbiljnoj demokratskoj državi, kao što nema da javna komunalna preduzeća ili bilo koja druga javna preduzeća učestvuju u kampanji da se tamo ljudi koji su zaposleni prosto kao robovi teraju da donose kapilarne glasove, sigurne glasove ili da direktori tih javnih preduzeća, kako se zove ovaj mladi momak, Relja Ognjanović ili Ognjenović, sve jedno? Na stranu što je postao sa 30 godina kao fizioterapeut sa par sertifikata sa nekog ekonomskog fakulteta pomoćnik direktora tako važne institucije, pa onda dve godine kasnije i direktor PIO fonda, nego što ga terate i vi se ponosite time a i on, koje je to ludilo u vašim glavama, što ide i pravi od vrata do vrata kampanju. Ide po ulazima beogradskih opština i deli letke, direktor PIO fonda.Ljudi, jeste li vi sa uma sišli? U šta vi pretvarate ovu zemlju, a to je na tragu onoga što je držao pečenjaru, pa ste ga postavili za direktora EPS-a. Da li ste vi svesni šta radite uopšte? Da i ste vi svesni potpunog ludila i nesreće koju pravite u ovoj zemlji?Ali, nije ni to, nego je, vraćamo se na ovu kap,

ovo zašto ova situacija krajnje opasna. Možemo mi ovde ponekad i da se nasmejemo, možemo i da se našalimo, sve je to divno, a situacija je tragična. Ne bih išao do 1914. godine, ne bih išao ni do 1941.

što vam ja inače ne zameram, došli do toga da ćete napraviti od Srbije beogradski pašaluk?Dali ste Kosovo i Metohiju, priznajete secesiju francusko-nemačkim sporazumom, danas ćete time dati i Republiku Srpsku. Na Kosovu se brani ne samo srpsko Kosovo i naša država, na Kosovu se danas brani i Republika Srpska. Onaj miting u Banja Luci od pre nekoliko dana nikada ništa zloslutnije nisam video od vas na tom mitingu -kao da dželati Srpske stoje na tom mitingu.Ljudi, razumem za neke koji su bili u G17, u nekim drugim strankama, za one izvorne koji su došli iz Srpske radikalne stranke, da li je moguće da ste toliko časti izgubili? Da li je moguće da vas je moć toliko opila? Da li je moguće da toliko pravdate čoveka koji očigledno, i nemojte da se ljutite i da skačete odmah, neko je pominjao ovde psihijatrijske preglede, gospodin Jovanov, za Skupštinu,hajde da ih uvedemo za predsednika države, nisam siguran kakvi bi bili rezultati, čovek je lagao, ovde pred vama sve nas, šta treba da uradi da slaže da se vi osvestite i da kažete ovaj čovek nas vodi u provaliju.Šta treba da se dogodi? Jel KM tablice ostaju - pa nisu. Rekao francusko-nemački sporazum je neprihvatljiv. Ivica Dačić sada nije u sali. Ivica Dačić je decembra 2022. godine rekao - ovo je neprihvatljivo. Jel naš Savet za nacionalnu bezbednost doneo zaključak rekavši da su ti sporazumi neprihvatljivi,

šta treba da se uradi i šta ovaj čovek treba da uradi da se vi probudite i da vidite provaliju u kojoj ćemo se naći.Nacionalno rastakanje će se sa vama nastaviti. Moralno rastakanje će se nastaviti ove nacije. Nemojte da ljutite, vaše glavne perjanice su preletači i današnji ovlašćeni predlagač je član DSS nekada bio.

vi ste razvili u ovom narod duh i psihologiju poturice. Dajemo Dečane za Lidl, daćemo Gračanicu za restoran Džejmija Šija, daćemo Kosovo za Beograd na vodi, a Srpsku ko šiša, a imaćemo i Luj Viton, pa, Dragan Marković Palma nije tu, ćemo moći sa tašnicama Luj Viton da se šetamo ko krnjoj Srbiji, latiničnoj Srbiji i informerovskoj Srbiji.Mi, gospodo, na to ne pristajemo i nikada nećemo. Svaki put kada napadate opoziciju pričate o vama.Šta je zaključak? Zaključak je da je ova kriza ozbiljna. Jeste sada malo ušićarili, jeste malo i šibicarili, to vama sjajno ide, ali nemojte da se radujete da mislite da ste pobedili. Ne pričam sada uopšte o ovim izborima koji će biti 2. Nemojte da se radujete, ozbiljna je situacija i ponavljam – kad tad će sve doći na naplatu i vama direktno što me, da vam kažem, mnogo ne žalosti, ali će doći na naplatu celoj zemlji i državi Srbiji i srpskom narodu i srpstvu. Zato dok nije kasno, nezavisno od 2. juna, jedino rešenje će biti u bliskoj ili ne tako bliskoj budućnosti da se konačno zaista ostvare elementarni, kada kažem elementarni to su stvarno minimalni uslovi za koliko toliko fer i poštene izbore, da možemo da odemo na nacionalnu frekvenciju komercijalni televizija, da može da se čuje drugi stav, a nakon toga da se raspišu izbori.Mi smo vam dali predlog Ustavnog zakona. Evo ga ovde. Sve jasno piše. Verujem da ga nećete prihvatiti, kao što verujem da inače ništa nećete prihvatiti i ova dva uslova nećete ispuniti. Tek ćete sada razgovarati. Na stranu to ludilo što je deo opozicije prihvatio da dok je kampanja u toku razgovara o uslovima, ali dobro. Može da se ponizi samo onaj koji prihvati poniženje. Niko drugi. To je vaša priroda, a neki drugi pristaju na takve stvari.Još nešto da vam kažem, ja ozbiljno radim sa timom ljudi, pravnika, na pravnom sveobuhvatnom, zapravo, poretku ili ti nekoliko zakona gde ćemo kada vaša sveća prekine da gori, a ničija nije gorela do zore, neke stvari poravnati i neke odgovornosti staviti na sto i neke stvari procesuirati jer drugačije neće moći, jer ako se to ne desi ova Srbija i ova naša zemlja neće imati svetlu budućnost nikako. Na tome radimo i to će se, ljudi, desiti. Što se pre desi to je bolje.Što se tiče farse 2. juna, ja pozivam građane da ne budu deo farse, naročito Beograđane gde je bila najveća krađa, da ne izlaze na nešto što izbori nisu, nešto što nisu izbori na to se ne može ni izaći. Ne brani se ni demokratija, ni sloboda na Hilovoj i Vučićevoj farsi, a kamoli na naprednjačkim manipulacijama i lažima.Imao bih još mnogo, ali ću završiti sa ovim pa će biti prilike, ja se nadam, za repliku jer je bilo ovde još nekoliko tih sitnih prevara, sitnih duša poput, ajde to ću da kažem samo za kraj, reče ovlašćeni predlagač da je opozicija kriva za RKS tablice, pa neće biti. Godine 2011. je potpisan Sporazum o slobodi kretanja. Ja tada nisam bio na vlasti. Bio sam opozicija i tada i nisam se slagao sa tim sporazumom, a tamo ne piše to što ste vi prihvatili. Tamo apsolutno ne piše to što ste vi prihvatili. To je još jedna od vaših manipulacija. Vidim da se okrećete još jednom preletaču, gospodine Jovanov. Između preletača se verovatno najbolje razumete, ali to prosto nije istina.Ljudi, borićemo se za pristojnu, za moralnu, za nacionalnu i za demokratsku Srbiju i u toj borbi ćemo pobediti. U to, gospodo, uopšte ne sumnjam.